Poštovani kolegice i kolege dobro jutro, sve vas najljepše pozdravljam. Danas krećemo sa točkama dnevnog reda: - Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i i - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 791. Kolega Bulj, izvolite, što trebate? Hvala lijepo predsjedniče. Samo bi vas upitao zbog čega nema dopune dnevnoga reda, ja sam osobno temeljem Poslovnika, uobičajeno je bilo, sve što se da u dnevni red, dao zaključak o iznajmljivanju Kolega Bulj, izvolite sjesti. Dobivate sada drugu opomenu, oduzimam vam riječ. Molim vas da ne radite to, postoje načini kako možete iskazati, sada, ne od govorenja u ime kluba, što će biti u 13,00 sati, pa replike, itd., nemojte kršiti Poslovnik. Idemo dakle prvo na ovo što sam najavio. Sukladno čl. 247. Poslovnika predlažem da o sljedeće dvije točke objedinjenu raspravu. to su dvije točke koje sam naveo. Ima li netko protiv tog prijedloga? Objedinjena rasprava. dakle, ako se slažete onda konstatiram da ćemo provesti objedinjenu raspravu o Prijedlogu Državnog proračuna RH za 2020. i projekciju za 2021. Infrastrukturu. i - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 791. Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, podnose se i: - Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem, za: Hrvatske vode - Hrvatske ceste - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Centar za restrukturiranje i prodaju - Hrvatske autoceste - Autoceste Rijeka – Zagreb - HŽ Putnički prijevoz - HŽ Infrastrukturu.

Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za Hrvate izvan RH, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, mirovinsku sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za obranu.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 Čl. 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave. Sada bih molio predstavnika Vlade da dodatno obrazloži… Oduzeo sam vam riječ za ovo sada. Stanku tražite? Samo onda da završim ovu rečenicu. Molim predstavnika Vlade da dodatno obrazloži Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2020. g. i Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. g. No, prije toga, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista

Kolegice i kolege, uvaženi premijeru, ministre, zbog iseljavanja Hrvata danas imamo samo vaše hvalospjeve 5% državnoga proračuna od onih naših ljudi koje ste iselili, 5% BDP-a RH, 18 milijardi od iseljenih ljudi dolazi kroz doznake i uplate naših mladih ljudi, naših poljoprivrednika, naših liječnika, naših profesora. 18 milijardi kuna. Da nije toga, bili bi u recesiji. Znači, iselili ste, politika 60-ih godina, iselili ste, prošlog stoljeća, iselili ste Hrvate, da bi kratkoročno ovdje se pohvalili, a u biti ste napravili jedan egzodus hrvatskog naroda, 2/3 Hrvatske su prazne, neobrađene i besperspektivne zbog vaše politike iseljavanja Hrvata. Još bih na kraju kazao nešto što je također bitno, dao sam zaključak zbog pošto govorimo ovdje o proračunu, naravno da su prihodi Sabora ovdje iznajmljivanje ove sabornice, dao sam zaključak da mi saborski zastupnici jer predsjedništvo nije imalo tada dovoljno informacija da iznajmljujemo ovu sabornicu dva dana poslije Vukovara u stranci u kojoj su, u europskoj stranci u kojoj su četnik Vučić i fašist Tajani. I stoga mi je žalosno i jadno da se običaji koje imamo, nismo mi saborski zastupnici o tome odlučivali. Dao sam zaključak, nažalost ne žele ga uvrstiti ovdje. zaključak da mi glasamo kolege zastupnici hoćemo li ovaj Dom iznajmiti stranci… …/Upadica Nije istina da predsjedništvo nije bilo upoznato sa sadržajem prijedloga, jako se dobro vidi iz zapisnika da su svi znali i vidi se kako su glasovali. Dakle nemojmo dezinformirati hrvatsku javnost da je bilo što bilo sporno. Druga stvar, kada spominjete dolazak eventualni g. Vučića ja ne znam po vašoj logici koju koristite bismo li mi kao Hrvatska trebali istupiti iz UN-a zato što je Srbija tamo? Bismo li mi trebali zbog dolaska jednog pridruženog člana ne organizirati ovako veliku stvar i veliki kongres?

tu će se održati samo predsjedništvo i skupština a Kongres EPP-a održava se u Areni i 2 tisuće delegata je tamo i nemojte obmanjivati kontinuirano hrvatsku javnost vi i dio medija koji namjerno to čini i nastoji ovdje baciti ljagu na Hrvatski sabor. Dosta toga jer je predsjedništvo tako odlučilo glasovima ljudi koji sjede u predsjedništvu. Samo je kolega Petrov bio suzdržan, svi ostali bili su za. I namjerno sam to dao na predsjedništvo tako da bismo to tamo raspravili i sve ostale političke opcije isto tako, ne samo Europska pučka stranka nego i socijalisti, liberali i svi ostali koji jesu u Europskom parlamentu mogu ovdje organizirati svoje sastanke. A Hrvatski sabor nema veliku dvoranu kao što imaju neki drugi Parlamenti nego samo ovu u koju može doći 140 zastupnika. Predsjedništvo će biti u jednoj od drugih dvorana a ovdje se održava skupština a sabor se se održava u Areni. Dakle sada imate sve informacije. Izvolite sada povrede Poslovnika, stanku vam odobravam od 10 minuta. Kolega Grmoja, izvolite. Poštovani predsjedniče, mislim da ste prekršili Poslovnik Hrvatskoga sabora, ušli ste u raspravu sa saborskim zastupnikom koji je tražio stanku, znači nemate na to pravo, poslali ste ovdje priopćenje za koju mi javljaju da je upravo i HDZ u panici poslao da Vučić ovdje neće govoriti. ni tvrdio da će Vučić ovdje govoriti ali je činjenica da ste obmanuli hrvatsku javnost kada ste tvrdili da je običaj da se sabornice iznajmljuju političkim strankama i političkim grupacijama. **Jandroković, Gordan (HDZ)**

je ovaj Sabor iznajmljen a da ne dozvoljavate temeljni zaključak kojega sam predložio da saborski zastupnici o tome odluče hoće li ovdje biti stranka u kojoj je četnik Vučić i fašist Tajani. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Uvaženi predsjedavajući prekršili ste Poslovnik članak 236. govorite neistine. Naime, Živi zid je još prije 2 tjedna od vas, od vašeg Ureda tražio zapisnik sa sjednice odbora i tražio je dokumentaciju vezano za odluke o dodjeli sabornice Europskoj pučkoj stranci. Vi vršite ovdje cenzuru, ne dostavljate zastupnicima materijale koji su potrebni za njihov rad u ovom Saboru i kršite Poslovnik članak 15. Evo, I izvolite na kraju kolega Petrov vaša povreda Poslovnika. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani predsjedniče Sabora, prekršili ste Poslovnik zbog toga što ste iskoristili mjesto predsjedavajućeg da biste polemizirali sa saborskim zastupnikom koji je zatražio stanku, na to nemate pravo. I ako već vi sebi dozvoljavate da šaljete političke poruke onda se ne trebate ljutiti i trebate dozvoliti drugima isto tako da pošalju političke poruke. Meni je samo žao što tu političku poruku iz MOST-a predsjednik Vlade nije mogao istrpiti nego evo vidimo nema ga sada trenutno u sabornici. Dakle, smatram da nisam prekršio Poslovnik, ako vi smatrate suprotno obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dajem stanku do 9,55h.

Prije nego što dam riječ premijeru pozdravio bih studentice i studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su nama. Dobrodošli. Dakle, sada bih molio da u ime predlagatelja, dakle u ime Vlade prijedlog Državnog proračuna za 2020. godinu kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu obrazloži predsjednik Vlade Andrej Plenković. Izvolite predsjedniče. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici zadovoljstvo mi je predstaviti vam Prijedlog Državnog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i '22. godinu. I ovaj 4 proračun naše Vlade najbolji je dokaz provođenja stabilne i odgovorne fiskalne politike koju provodimo, a koja se temelji na održivom i zdravom gospodarskom rastu. Proračun je ključni, politički i financijski akt koji usvaja Hrvatski sabor, a čija redistributivna uloga utječe na gospodarski rast. Na početku mandata makroekonomski pokazatelji bili su drugačiji. Visoka nezaposlenost i niska stopa zaposlenosti, previsoka porezna opterećenja uz proračunski deficit, rastući javni dug, nepovoljno poslovno okruženje i ispod investicijska razina kreditnog rejtinga, nedostatna dinamika u provedbi strukturnih reformi, niska stopa ugovaranja i isplata sredstava Europskih fondova. Danas možemo ustvrditi da smo sve te trendove preokrenuli i ostvarili značajne pomake. Ostvaren je proračunski višak u 2017. godini 0,8%, u 2018. godini ponovo proračunski višak 0,3%. Kontinuirano smanjujemo udio javnoga duga u BDP-u. Izašli smo iz procedure prekomjernog proračunskog manjka. Uklonjene su prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Vraćen je krediti rejting na investiciju razinu od strane Standard & Poors i Fitcha, dviju od tri najuglednije agencije za dodjelu kreditnog rejtinga na svijetu. Sve to odvija se u okviru provedbe programa Vlade, nacionalnog programa reformi, programa konvergencije i ostalih aktivnosti koje provodimo u europskom semestru. Gospodarski rast Hrvatske više ne temeljimo na zaduživanju već na reformama, ulaganjima, korištenju europskih fondova i fiskalnoj konsolidaciji. To je novost i obilježje u vođenju javnih financija ove Vlade u protekle više od 3 godine. Stabilne javne financije temelj su za ostvarivanje gospodarskog rasta, smanjenje zaduženosti države, ali i za nastavak poboljšanja kreditnog rejtinga zemlje. Stoga ohrabruje i činjenica da su u 2019. godini održani pozitivni trendovi realizacije državnog proračuna odnosno solidno ostvarivanje proračunskih prihoda. Nastavili smo kontrolirati proračunske rashode, te smo rebalansom smanjili proračunski manjak s prvotno zacrtanih 0,3% BDP-a na 0,1% BDP-a u 2019. godini. Nakon ostvarenih viškova u 2017. i 2018. prvi puta imamo planirati proračunski višak opće države. Opća država je podsjećam, državni proračun, proračuni lokalnih jedinica i izvanproračunski fondovi i to od 0,2% BDP-a u 2020., 0,4 u 2021. i 0,8% u 2022. uz uz nastavak smanjivanja udjela javnoga duga u BDP-u s očekivanih 70,16% u ovoj godini dakle 2019. na 68% u 2020. te 61,6% u 2022. godini. Takvim se proračunskim projekcijama zadržava pozitivan trend stabilnosti i održivosti javnih financija. Takve projekcije pokazuju da kvalitetno planiramo te da su ambicije zacrtane programom Vlade održive u razvojnom smislu kao i u pogledu društvene solidarnosti. Prijedlog proračuna za 2020. godinu u skladu je s programom Vlade. Posebnu pozornost usmjeravamo slijedećim prioritetima, provođenju demografske i socijalne politike, obrazovanju i znanosti, unapređenju učinkovitosti javne uprave i pravosuđa, olakšavanju poslovanja poduzetnicima, povećanju kupovne moći i standarda života građana, održivosti mirovinskog i zdravstvenog sustava, ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Hrvatske, poljoprivrednoj politici, predsjedanju Vijećam EU-a u prvih 6 mjeseci 2020., sustavu domovinske sigurnosti i svih njegovih sastavnica koje se brinu o sigurnosti građana, teritorija i granica, policije, vojske također i brige o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskoga rata. Državni proračun je temeljen na realnom rastu BDP-a od 2,5% u 2020. te 2,4% u 2021. i '22. godini uz predviđenu stabilnu inflaciju i to ispod 1,5%, ujedno se očekuje nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada, pa će se tako anketna stopa nezaposlenosti dalje smanjivati prema 6,3% u 2022. godini. Poštovane zastupnice i zastupnici, pri planiranju državnog proračuna za 2020. godinu, bitan je i učinak četvrtoga kruga porezne reforme o kojem ćete imati prigodu raspravljati idućega tjedna u Hrvatskom saboru. Mi ćemo naš paket poreznih zakona predstaviti na način da pošaljemo još jednom poruku daljnjega poreznog rasterećenja građana i poduzetnika i to u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Podsjećam da će sa ovim četvrtim valom porezne reforme ukupno porezno rasterećenje u mandatu ove Vlade biti oko 9 milijardi kuna plus administrativna rasterećenja. Jedna od važnih odluka koju smo donijeli je političkog karaktera, a to je odluka o zadržavanju opće stope PDV-a na 25% kako bismo mogli osigurati povećanje plaća. je je temeljni razlog zbog čega smo donijeli tu odluku. Istodobno smo odlučili smanjiti stopu PDV-a kao što znate za pripremu i usluživanje jela i slastica u ugostiteljstvu s 25 na 13%. Predviđene su izmjene u sustavu oporezivanja dobiti gdje se povećava iznos ostvarenih prihoda sa 3 na 7,5 milijuna kuna za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12%, time će dodatnih 10.000 malih i srednjih poduzetnika odnosno ukupno 93% obveznika poreza na dobit biti u primjeni stope od 12%. Izmjenama u sustavu posebnih poreza i trošarina predviđa se povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo u željezničkom prometu robe i putnika te potpuno oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju u željezničkom prometu robe i putnika. Provest će se i promjene u modelu oporezivanja bezalkoholnih pića te daljnje korekcije iznosa trošarina na alkohol i duhan. U sustavu poreza na dohodak predviđa se porezno rasterećenje mladih osoba do 30 godina smanjenjem porezne obveze za 100% do 25 godina starosti, a za 50 od 26 do 30. Važno je naglasiti da će mladi imati koristi od ove mjere, da je ona promišljeno pripremana i da je dio naših sveukupnih napora kojima će se rad mladih nagraditi i poticati njihov ostanak u Hrvatskoj. Ujedno povećava se i osnovni osobni odbitak sa 3.800 na 4.000 kuna, a valja podsjetiti kako je na početku našeg mandata on iznosio 2.600 kuna, dakle sa 2.600 na 4.000 kuna. Poreznim rasterećenjima dohotka i povećanjem osobnog odbitka povećava se raspoloživi dohodak stanovništva. Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava iz europskih fondova koje je na godišnjoj razini planirano po svim ministarstvima ukupno gledajući u iznosu od 18,1 milijarda kuna. Podsjećam da smo u mandat krenuli u listopadu 2016. godine tada je ugovorenost bila na 9%, do kraja ove godine bit će preko 85% u idućoj godini bit će 100%. Ta će sredstva biti usmjerena na infrastrukturne projekte, aktivnosti istraživanja inovacija te jačanja razvojnog potencijala čitave zemlje. Poštovane zastupnice i zastupnici, ukupni prihodi državnog proračuna u 2020. planirani su u iznosu od 145,1 milijardu kuna pri čemu ukupni prihodi rastu 7,4 milijarde kuna odnosno 5,4% u odnosu na rebalans za 2019. godinu. Ukupni rashodi državnog proračuna u 2020. planirani su u iznosu od 147,3 milijarde kuna što je povećanje od 8,3 milijarde kuna odnosno 6% u odnosu na rebalans za 2019. Do povećanja rashoda je došlo zbog povećanja rashoda za mirovine i mirovinska primanja od 2,5 milijarde kuna u odnosu na originalni plan odnosno 1,7 milijardi u odnosu na rebalans zbog indeksacije mirovina po općim i posebnim propisima i očekivanom porastu broja umirovljenika. Podsjećam da smo prosječne mirovine povećali za 12% što je dva puta više u mandatu prethodnih triju vlada. Povećanja rashoda za zaposlene svih državnih i javnih službenika i namještenika u odnosu od 1,7 milijardi kuna zbog povećanja osnovice u 2019. i očekivanog povećanja osnovice za 6,12% u 2020. Podsjećam Podsjećam da ćemo na ovaj način povećanjem osnovice ukupno povećati plaću temeljem temeljnog kolektivnog ugovora za više od 18%, više od 18% u mandatu jedne vlade. Ujedno podsjećam da je prosječna plaća porasla za 846 kuna, to je za 15%, to vam je 3,5 puta više nego u mandatu triju prethodnih vlada. Povećanje naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta s ciljem poboljšanja materijalnog statusa obitelji s djecom za što je osigurano dodatnih 160,6 milijuna kuna. Roditeljske naknade za drugih šest mjeseci povećat će se na 5,6 tisuća kuna što je gotovo 3.000 kuna više nego prije tri godine. Osiguravanja sredstava za kompenzacijske mjere gradovima, općinama i županijama za nadoknadu 507 milijuna kuna uslijed gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka od 2020.g. Ujedno, nastavljamo i sa reformom sustava obrazovanja i osposobljavanja u cilju prilagođavanja potrebama tržišta rada mladih, ali i odraslih osoba, 178,6 milijuna kuna osigurava se za sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenike osnovnih i srednjih škola, riječ je o iznosu za besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola. Ove godine 312 milijuna kuna predviđa se za javni, međumjesni prijevoz učenika. U proračunu za 2020.g. osiguravaju se sredstva za stipendije za mlade studente slabijeg socioekonomskog statusa u iznosu od 113,3 milijuna kuna. Time smo u mandatu ove Vlade više nego udvostručili broj stipendija, ukupno ih je 15 000. Za 2020. povećali smo izdvajanja za programa doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost za 8,7 milijuna kuna na 58,2 milijuna kuna, to je 17,8, 17 Istodobno osiguravaju se i značajna sredstva za kapitalne projekte u sustavu obrazovanja i znanosti, posebno u dijelu odgojno obrazovnoga sustava. Dodatno, i dalje ćemo ulagati u znanstveno istraživačke djelatnosti, kao i u razvoj informacijskog društva, zaštitu okoliša i energetike. Nastavit ćemo značajna ulaganja u važne infrastrukturne projekte u cestovnom, vodnom i željezničkom sektoru koji poboljšavaju kvalitetu života, a financiraju se i uz pomoć europskih sredstava. Važna reformska mjera ove Vlade koja vodi daljnjoj decentralizaciji je prijenos poslova Ureda državne uprave na županije, na ovaj način dajemo dodatne ovlasti, dodatni smisao i svrhu rada županija. Za tu mjeru u naredne 3.g. osigurano je 308 milijuna kuna, građanima će se ponuditi učinkovitiji i dostupniji sustav javne uprave i potaknuti lokalni i regionalni razvoj. U proračunu za 2020.g. osigurali smo značajna sredstva za razvoj hrvatske poljoprivrede. Smanjeni su troškovi od ministracije i materijalni troškovi, a prema planu proračuna za isplatu potpora u poljoprivredi i ribarstvu osigurali smo 443 milijuna kuna više potpora u odnosu na rebalans za 2019.g., 7,6% više, na ukupno 6,2 milijarde kuna. Dodatno povećavamo izravne potpore poljoprivrednicima, a same potpore koje su predviđene za iduću godinu nikada nisu bile veće. Sukladno planu za izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima osigurano je 3,1 milijarda kuna, što je za 110 milijuna kuna više nego ove godine. Poštovane zastupnice i zastupnici, fiskalna disciplina koju od početka provodimo rezultirala je ne samo proračunskim viškom, već i pozitivnim makroekonomskim kretanjima koja će nam omogućiti da u iduće 3.g. ostvarujemo višak proračuna opće države. To će omogućiti i daljnje smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u i to za dodatnih 13,2%-tna boda. U postocima to znači da je pad sa 74,8 BDP-a u 2018. na planiranih 61,6 BDP-a u 2022.g. Navedeno će pridonijeti ispunjavanju kriterija proračunske stabilnosti koji omogućuju ulazak u Europski tečajni mehanizam 2. Stoga je posebno važno, podsjećam na to da smo u okviru provođenja naše strategije o uvođenju EUR-a koji smo usvojili u svibnju 2018.g., početkom srpnja osigurali prihvaćanje hrvatskoga pisma namjere za ulazak u EREM2 od strane država članica europodručja. Prednosti ulaska u EREM2, a posljedično i europodručje, najbolje će osjetiti hrvatski građani i gospodarstvo, što je naravno i naš glavni cilj. Koristi od uvođenja EUR-a značajne su i trajne kako za građane tako za gospodarstvo, a osobito za naše izvoznike. Dame i gospodo, sve navedeno potvrda je ispravnosti smjera kojeg smo zacrtali prije 3.g. i koji se odražava i u prijedlogu proračuna za 2020. i u projekcijama za 2021. i '22, proračun će biti u funkciji rasta i razvoja i u funkciji stvaranja još poticajnijih uvjeta za poslovanje poduzetnika, on će biti iz snažnog redistributivnog karaktera, te će pridonijeti povećanju rasta životnog standarda naših sugrađana, a ponajprije zaštiti najosjetljivije skupine u društvu. Za razliku od nekadašnje prakse kada je povećanje naknada značilo zaduživanje, a smanjenje poreza značilo smanjenje socijalnih davanja i zaleđivanje plaća, ovaj proračun osigurava daljnje smanjenje poreza i pad javnoga duga, a istodobno povećanje plaća i naknada. Ova rečenica najbolje opisuje kakav prijedlog smo dostavili pred HS. Ukratko, ovakav proračun omogućava zdrav rast, veća ulaganja i bolji standard naših sugrađana.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane i kolege saborski zastupnice i zastupnici, pa evo nastavno na što ste čuli od predsjednika Vlade, nekoliko riječi i s moje strane. prijedlog proračuna kao što ste čuli, baziran je u smislu prihodne strane proračuna na procjeni rasta za iduću godinu od 2,5%. Što se tiče ukupne prihodne strane od tih 145,1 milijardu kuna koje je planirano, najveći dio naravno se odnosi upravo na porezne prihode pri čemu najznačajnija stavka je PDV od 55,9 milijardi kuna, potom tu treba izdvojiti i posebne poreze i trošarine 16,6 milijardi kuna, porez na dobit, što nas ja mislim uvijek sve poprilično treba radovati jer on je izravni pokazatelj gospodarske snage i aktivnosti našeg gospodarstva, 9,3 milijarde kuna, doprinosi u državnom proračunu samo za mirovinsko osiguranje 25 milijardi kuna a pomoći od kojih najveći dio se odnosi na europske fondove 18,8 milijardi kuna, tu su još i ostali prihodi 16,3 milijarde te prihodi od prodaje nefinancijske imovine milijarda kuna. Što se tiče rashodne strane proračuna koji je također malo detaljnije razrađen a ja ću opet apostrofirati ono što je najvažnije a to je ukupna masa, ukupni limit koji smo si zadali, dakle on iz svih izvora je predviđen u iznosu od 147,3 milijarde kuna što je 5% više u odnosu na originalni plan 2019. a 6% više u odnosu na rebalansirani plan kojeg smo jučer raspravljali u ovome domu. Ono što je potrebno reći kad se iz ovoga napravi raščlamba između onih rashoda koji se financiraju iz tzv. općih izvora, dakle ono što utječe na ukupni rezultat fiskalne politike i proračuna, dakle ono što svi kontribuirano u smislu različitih vrsta poreza i javnih davanja i koji nemaju svoju specifičnu namjenu, namjenu, taj ukupni limit je 115,1 milijardu kuna, dakle njegovo povećanje je 3,2% u odnosu na originalni plan a isto tako i na rebalans. Sjećate se da sam jučer i u uvodnom djelu a i naknadno elaborirao da smo u rebalansu proračuna za 2019. unatoč određenim pritiscima i izazovima na povećanje pojedinih stavki rashodne strane proračuna, zadržali tu ukupnu rashodnu stranu, dakle te opće izvore a opet kada gledate to povećanje, najvećim djelom odlazi na dvije stavke a to su povećanje mirovina i mirovinskih primanja, za iduću godinu predviđena je indeksacija mirovina od 3,5%. Što se tiče plaća, ukalkuliran je efekt prijenosa ovih 2% koji su stupili na snagu 1.9. obzirom da ta mjera ima 3 mj. efekt u 2019. i 9. mj. efekt u 2020. te puna primjena mjere koju smo predstavili također a to je 2+2+2 odnosno povećanje osnovice plaće odnosno plaća svim državnim i javnim službenicima od 6,12%. Što se tiče ukupnog rezultata, još jedna samo mala terminološka, metodološka napomena. U prijedlogu izvanproračunskih korisnika, uz već uobičajenih 6 izvanproračunskih korisnika o kojima smo jučer raspravljali, dakle uz Hrvatske vode, Hrvatske ceste, CERP, HZZO, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnu agenciju za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga, u ovogodišnjem prijedlogu proračuna odnosno prijedlogu proračuna izvanproračunskih korisnika za 2020. i projekcija 2021., 2022., uvrštena su i 4 dodatna koja su i ovako i onako već sastavni dio našeg obuhvata prema ESA 2010 metodologiji, to su Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb, Rijeka-Zagreb, HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz. Kada se sve ovo skupa zbroji, na razini državnog proračuna, prihodi umanjeni za rashode, planirani deficit iduće godine je 2,1 milijardu kuna ili 0,5% BDP-a. Što Što se tiče izvanproračunskih korisnika, ovih 10, planiran je suficit od 725 milijun kuna, za lokalnu državu koja nije predmet naše današnje rasprave ali ulazi u ukupnu konsolidaciju, 601 milijun kuna manjka i kada to sve skupa iskonsolidiramo i učinimo određene prilagodbe koje od nas Europski statistički ured traži odnosno u konačnici Državni zavod za statistiku i HNB, kompiliraju kao brojke, procjena za iduću godinu je višak od 629 milijuna kuna ili taj suficit od 0,2% BDP-a i kao što ste čuli, to će biti jedan od glavnih razloga zašto očekujemo da će javni dug odnosno njegov udio u BDP-u nastaviti se smanjivati i iduće godine na razinu od 71,3, pardon, 68% BDP-a na kraju 2020. g. ali kada usporedimo čak i u nominalnim vrijednostima, to je nešto preko 2 milijarde kuna manje nego krajem 2015. godine. Sastavni dio ovoga prijedloga su i Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. g. pa nekoliko riječi o tome, dakle, proračunska osnovica ostaje na 3326 kn, zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može se provesti do ukupnog iznosa od 26,8 milijardi kuna. Prema ovom prijedlog proračuna, evidentno je da potrebe za financiranje državnog proračuna su svedene na minimum. Dapače, s druge pak strane kompletna potreba za zaduženjem odnosno izdavanjem određenih instrumenata dužničkih je za refinanciranje obveza koje će dospijevati tijekom 2020. godine. Imamo već u 3. mj. dvije domaće obveznice, imamo u 7. mj., jednu veliku međunarodnu, milijarda i 250 milijuna dolara koja je između ostaloga zamijenjena u eure. Sve to dakle sažeto i na neki način objedinjeno u ovom zakonu ali isto tako i u samom računu financiranja. Nova financijska jamstva iznose 3,8 milijardi kuna od čega se na izvanproračunske korisnike odnosi 2 milijarde kuna. Jamstvena zaliha iznosi 300 milijuna kuna. Zakonom su predviđena, naravno .../Govornik se ne razumije./... proračunske zalihe koja su planirana za iduću godinu na razini od 100 milijuna kuna. Kao i u 2019., ukupno ograničenje za zaduživanje svih jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, iznosi najviše do 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica. Također, utvrđena je obveza za izvanproračunske korisnike državnog proračuna kojima se iz državnog proračuna dodjeljuju subvencije i pomoći iz razdjela nadležnih ministarstava. E sada imamo i nekoliko, neću reći novina ali stvari koje su specifične i karakteristične za 2020. godinu odnosno taj zakon o izvršavanju. Kako što ste maloprije i čuli idući tjedan u utorak ćemo raspravljati o paketu zakona iz iz 4 kruga poreznog rasterećenja u okviru jedinstvene porezne reforme. Jedna od mjera je povećanje osnovnog osobnog odbitka u sustavu Zakona o porezu na dohodak. Obzirom da je prihod od porezna na dohodak u potpunosti prihod jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, taj gubitak samo za tu mjeru, ne i za mjeru za mlade, ali ovdje govorimo o mjeri povećanja osnovnog osobnog odbitka u procijenjenom iznosu 507 milijuna kuna će se kompenzirati jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Ovim zakonom vrlo jasno je propisano i sastavni dio zakona je tablica, tabelarni prikaz koji pokazuje imenom, da ne kažem i prezimenom svakog grada, općinu i županiju koliko tko prema našim izračunima, prema ovome prijedlogu gubi, naravno da nije kao i prošli puta akceptiran efekt povećanje mase plaća u smislu zaposlenosti i rasta plaća, ali i tih 507 miliona kuna je raspodijeljeno i ono će izravno iz državnog proračuna bez da ulazi u one limite i da neće biti tretirano kao sredstva pomoći nego kao izvorni prihodi, dotirati odnosno kompenzirati uplaćivati izravno pojedinačno jedinicama lokalne i područne samouprave 15. u mjesecu za nadolazeće tromjesečje, konkretno 15.1. za prvo tromjesečje, 15.4. za drugo, 15.7. za treće i 15.10. za četvrto. Također, utvrđena je ovim zakonom i osnova za isplatu sredstava pomoći županijama koje se osiguravaju u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva uprave u ukupnom iznosu od 308 miliona kuna za financiranje poslova ureda državne uprave u županijama koji su preneseni iz državne razine u nadležnost županija. I završni dio se odnosi na primjenu fiskalnih pravila koji su sastavni dio i ovog ukupnog paketa koji matični odbor ali isto tako i Povjerenstvo za fiskalnu politiku vi znate da prema novom odnosno izmijenjenom Zakonu o fiskalnoj odgovornosti koji je na snazi postoji nekoliko fiskalnih pravila, prvo na koje se fokusiramo je pravilo strukturnog manjka sukladno i našem izlasku iz procedure prekomjernog manjka, sukladno i otpočetom procesu ulaska u devizni tečajni mehanizam dva pooštrena su pravila u smislu toga da strukturni saldo niti u jednoj godini ne smije premašiti vrijednost od minus 1, dakle deficit od 1% BDP-a. U svakoj od ovih godina mi ispunjavamo to pravilo strukturnog manjka jednako kao i pravilo javnog duga bez obzira što je hrvatski javni dug u ovom trenutku još uvijek iznad mastriških kriterija 60% odnosno kriterija iz Pakta o stabilnosti o rastu. Kada prevedete odredbe tih istih dokumenata odnosno akata možemo zaključiti da hrvatski javni dug se smanjuje 4 puta brže od onoga što ti akti odnosno odredbe predviđaju. Kao što sam rekao jučer, svrstava nas u sam vrh europskih zemalja po tom kriteriju. Hvala lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade, ministru financija. Imamo 19 replika za predsjednika Vlade i 6 replika za ministra financija, pa idemo redom. Prvi je na redu kolega Petrov. Izvolite. Poštovani predstavnici Vlade jel namjeravate ozbiljno podignuti mjesečne plaće za ljude koji su zaposleni u Hrvatskoj jer ovo što predlažete nije ozbiljno ovo je šminka od prosječno 25 kuna mjesečno za ljude. Svake godine uzmete više novaca kroz prihode od poreza. Slijedeće godine kroz ovaj proračun koji nam predlažete novih 5 milijardi kuna koje ćete uzeti dodatno kroz prihode od poreza. koju uzmete poslodavac ima manje mogućnosti za otvoriti radno mjesto, zaposlenik ima manje u svom kućnom budžetu za osobnu potrošnju. Budite hrabri, podignite ozbiljno mjesečne prihode, uvedite fiksne i veće novčane naknade za djecu. Time ćete omogućiti da će prosječni obiteljski budžet narast za 2 do 3.000 kuna, a nećemo biti uz bok Sirijcima po broju useljenih u Njemačku. Mi znamo da je rat poharao Siriju, tko je poharao Hrvatsku?

vi ste imali priliku radit u Vladi, odabrali ste ne radih u Vladi zbog nelojalne politike, politike nekakvoga lijevka kavanskoga koji nije donio ništa dobro hrvatskoj politici, izlizali ste se, ljudi su vas pročitali i nemate više potporu. Važno je to uvijek imat na umu i znat kad netko tko predstavlja MOST nešto govori jer treba to podsjećati da se ne bi zaboravilo. Jako je važno to su nelojalni partneri zato to treba znati. Što se tiče većih plaća, što se tiče poreznih rasterećenja, što se tiče neoporezivih primitaka ova Vlada je učinila da ljudi koji rade i u privatnom sektoru i u državnom i javnom sektoru imaju veće plaće. Da ste pažljivo slušali izlaganje koje sam imao onda biste čuli da je prosječna plaća povećana za 846 kuna, da smo …/Upadica: Hvala va./… povećali za 100 EUR-a minimalnu plaću da rastu mirovine i da ljudi imaju i u jednom i u drugom sektoru više, ali vi to …/Upadica: Hvala predsjedniče Vlade./… Idemo dalje. Kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Premijeru kako komentirate tj. vi se hvalite sa odličnosti, komentirate 18 milijardi kuna koje dolaze od naših ljudi koje ste iselili, 18 milijardi temeljem doznaka, 5% BDP-a, ni u Irskoj nije bilo tako kad su se iseljavali ljudi. Govorite o poljoprivredi, sada naši ljudi iz Slavonije sade krumpir u Irskoj koja je manje plodna neg naša, Dalmatinska zagora prazna, Lika prazna, sve je prazno. I ne samo šta ste iselili hrvatski narod nego mu uzimate i dostojanstvo jel dva dana iza Vukovara dovodite u Hrvatsku stranku tj. dovodite Vučića četnika koji u Glinu pozivao na granice Velike Srbije i di nikad Glina neće biti Hrvatska. Uzimate dostojanstvo hrvatskom narodu i ove doznake govore da je hrvatski narod najiseljeniji u svijetu. Hvala. **Jandroković, Poštovana ekselencijo Bulj, nadaleko poznati prijavitelju po tome ste jedino poznati kao zastupnik i po neargumentiranim raspravama razliku od vaših klapnji ova Vlada vodi politiku u kojoj gospodarstvo raste, u kojoj se Hrvatska razvija, u kojoj se društvena solidarnost provodi. Vaša stalna nastojanja da primitivizirate, provincijalizirate i Hrvatski sabor i javni diskurs i stanje Hrvatske u 2019. vraća i vašim ponašanjem i vašom retorikom i vašim stavovima Hrvatsku desetljećima nazad. Razlika između vas koji hoće vratiti Hrvatsku nazad i nas Hrvatsku nazad i nas koji HDZ koja je učinila ključne stvari glede suverenosti kada je trebalo a koja danas gradi Hrvatsku u europskom kontekstu sreća je naša da vi nikada nećete imati priliku voditi Hrvatsku. Ni vi ni vaša stranka. Kolega Lovrinović, izvolite povreda Poslovnika. a ovako bahatog premijera koji najrazornije razvaljuje Hrvatsku sa osmjehom i pri tome zakopčavajući svoj sako ne vidi je Hrvatska a te ćemo posljedice osjetiti narednih godina g. Plenkovići. Vi rasturate Hrvatsku i obmanjujete nas sa podacima o stanju nacije i gospodarstva a znate da su to laži i obmane. su išle teže riječi. A vas kolega Lovrinović molim vas da ne vičete iz klupe. Idemo dalje kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče Vlade, postaviti ću vam pristojno pitanje i molim pristojan odgovor. Dakle, 7.2.2017. godine izdano je 5,5 milijardi kuna obveznica na domaćem tržištu, zatim 7.7. 3 milijarde kuna, 27.11. 11 milijardi i 300 milijuna kuna, 9.7.2018. 10 milijardi kuna, 5.2.'19.-te 500 milijuna eura na domaćem tržištu. I to nije sve, izdano je također milijardu i 250 milijuna eura pa još milijardu i 270 milijuna eura pa milijardu i pol eura i još 750 milijuna eura u '17., '18., '19. državnih obveznica na međunarodnom tržištu. Ako se ovo zbroji gruba moja procjena je, nisam kalkulirao oko 80 milijardi kuna, vi ste se zadužili, ova Vlada se zadužila na međunarodnom ili domaćem tržištu. Ponoviti ću 80 milijardi kuna da hrvatska javnost čuje. Želim čuti od vas je li ovo istina, je li laž. Jeste li se vi kroz obveznice zadužili 80 milijardi kuna odnosno jeste li zadužili Hrvatsku državu i hrvatski narod?

plaćali u 2015. 12 milijardi godišnje. Sada plaćamo ispod 9. Nominalni javni dug se smanjio za 2 milijarde. Ja ne znam koju vi statistiku čitate, čije podatke imate zašto je teško biti istinoljubiv i precizan ako ste narodni zastupnik na kojeg se pozivate. Izabrani ste na listi HDZ-a. Budite istinoljubivi, recite korektno ako je nešto u proračunu bili 12 milijardi a sada je 9. Ovo što vi govorite euro obveznica koja je sutra čini mi se, refinanciranje ide sutra. Kamata kada je bila uzeta i kamata kada je danas zahvaljujući našoj politici će biti koliko manja? Sa 6,75 na 1,13, to su vam podaci. Evo tu su budući mladi ekonomisti, oni kuže točno o čemu se radi, vi to možda ne znate ali nadoći će to. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** 238., ja nisam dok sam govorio ulazio u, nisam htio karakterizirati vas i govoriti vam jeste li tašt, jeste li vi izabrani na listi HDZ-a, to je nebitno uopće za ovu priču. Samo sam postavio jednostavno pitanje jeste li vi za svog mandata zadužili Hrvatsku 80 milijardi kuna, odgovor je da ali niste ga imali hrabrosti izreći. Dakle vi ste ti koji niste istinoljubivi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, dobivate opomenu, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika. Idemo dalje, kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani premijeru, malo mi je teško bilo slušati vaše riječi o suficitu a pogotovo kada ste se obratili upravo ovima koji trebaju biti budući ekonomisti. Pogledajte samo jučer smo raspravljali o rebalansu, zašto je došlo do pada BDP-a, izvoz roba i usluga, znači praktično ono što čini supstancu gospodarstvo, najviše je stradao, stradao u rebalansu, stradao je isto u ovome proračunu, gospodarstvo 400 milijuna je izgubilo poljoprivreda a 300 milijuna kuna, na povlačenje eu fondova nema, najviše su zakazali oni koji su trebali povlačiti europske fondove. Mislim jako je teško slušati, mi smo po vašim pričama uspješnica. S druge strane ključne resore ste zakinuli. Na taj način nećemo nikada dostići stope rasta od 5%. Ono što je upravo i jučer predsjednica rekla ovo je nedostatna stopa rasta bez ulaganja u gospodarstvo, neće biti pomaka. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Vi ste svoju prigodu kao ministar gospodarstva imali. Što se tiče podataka o kojima govorite glede europskih sredstava, ja ću vam ih još jedan put ponoviti pa onda vi pokušajte to zabilježiti. 2016. 9% ugovorenih, sada na preko 77. 28% isplaćenih i 22% verificiranih. U ovom proračunu, mogli ste i to čuti u mom govoru planirano više od 18,4 milijarde kuna, 18,4 milijarde kuna. Doći će iz europskog proračuna, EU je, to je važno za dobra za Hrvatsku, pozitivna za Hrvatsku, donosi veće plaće, razvija standarde, demokratske, političke, gospodarske, socijalne, infrastrukturne. I jako je važno da i vi to akceptirate. Ja znam da je to vama teško, imate antieuropski refleks ali bitno je da javnost zna da je EU pozitivna. I upravo ta sredstva su dodana vrijednost našem razvoju u svim sektorima i to ova Vlada radi a vi niste. Povreda Poslovnika, kolega Panenić, unaprijed upozoravam da vjerojatno ćete to koristiti za repliku jer nije bilo povrede Poslovnika, pozorno sam slušao i upozoravam od sada zastupnike prekidat ću ih u povredi Poslovnika ako će biti korištena za repliku, izvolite.

premijera, Vladu i njihovu politiku, dakle ovdje je iznesena jedna teza da vi imate antieuropski refleks, rečeno je, nije nikakav element, nego da imate antieuropski refleks, ako to ne smije se izgovoriti onda ne smijemo ništa izgovarati u sabornici, pa dobivate lijepo opomenu.

od 9 do 12 milijuna kuna, radite sve gore, dobivate sve više. S druge strane, kapetan Miškić izgubljen je na pučini već tjednima, predlažemo da tih 3 milijuna koje ste dodali za sebe uložite u potragu za kapetanom, na kraju njegov život vrijedi više od vašeg ureda. Osim toga, da se kojim slučajem vi izgubite na moru, sumnjamo da bi građani samoinicijativno skupljali novac kao što to čine za njega, bez uvrede, ali tako je. nego ove godine. Poštovane zastupnice sigurno ćete imati vremena detaljnije čitati pojedine stavke u proračunu, pa ćete vidjeti da to povećanje o kojem govorite se ne odnosi na ured predsjednika Vlade, nego se odnosi ili na druge urede u okviru Vlade ili na Savjet za nacionalne manjine i dobro je da to precizno čitate. Što se tiče kapetana Miškića, ja ne znam da li ste vi pratili ono što je govorio ministar vanjskih poslova i europskih poslova g. Grlić Radman, da li ste slušali ono što je hrvatskoj javnosti govorila naša bivša državna tajnica Maja Markovčić Kostelac na čelu Europske agencije za pomorsku sigurnost u Lisabonu, da li ste vidjeli koliki broj kontakata je ova Vlada i njene službe imala sa Francuskom prije svega, ali i drugim zemljama za potragu koja se radila, da ste to sve pratili i slušali onda ne biste bili ovo sada izgovorili, a nama je naravno žao što se ta tragedija …/Upadica: Zahvaljujem/… dogodila. Hvala g. predsjedniče. g. Premijeru, vi ste u svom izlaganju uspoređivali brojke kada ste došli na čelo Vlade i sada u zadnjem proračunu, pa iskoristite prigodu pa nam recite kolko se, kolko je porastao broj državnih službenika, javnih službenika, kad vidimo da konstantno masa izdvajanja u državnim proračunima raste, a RH se nalazi u jednom paradoksu da smo jedna u vrhu članica EU po izdvajanju za javnu upravu, a po efikasnosti smo najlošiji i ondan isto to nagrađivamo kumulativnim povećavanjem pojedinih plaća, nema problema, nek se plaće povećaju, ali budite hrabri i odvažni sukladno strategiji razvoja javne uprave koji je ovi HS izglasao, sukladno akcijskom planu razvoja javne uprave RH, pa podijelite par tisuća otkaza konačno u javnoj upravi RH, pa onom ostatku podignite plaće. Hvala.

ureda državne uprave kada se spoje županije i uredi državne uprave, jedan dobar primjer u tom smjeru smanjenja broja službenika bilo na državnoj, bilo na lokalnoj razini. Povećanja koja se događaju, događaju se najčešće temeljem bilo onoga pravila oni koji odlaze u mirovinu, oni koji dolaze ili pak povećanja ljudi, naročito onih koji se bave apsorpcijom europskih sredstava, a vodite računa da je većina onih koji se bave fondovima svoje plaće, svoje plaće i to u iznosu od 85% dobivaju kroz tehničku pomoć i ne financiraju se izravno sredstvima državnoga proračuna. Hvala vam. Idemo dalje, kolega Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedniče. g. Predsjedniče Vlade sa suradnicima, slično pitanje sam postavio i jučer potpredsjedniku Vlade, a i prošle godine kada smo raspravljali o proračunu, a tiče se onog što ste vi naglasili u svom uvodnom govoru da želite osigurati održivost zdravstvenog sustava, to je zaista hvale vrijedna inicijativa, prihodima koji HZZO ima na raspolaganju to i činite, međutim upitno je koliko sve to možete osigurati uz aktualnog ministra zdravstva. Naime, imamo svojevrsni hrvatski zdravstveni paradoks, proračun HZZO-a je sve veći, ali istovremeno dugovi novi se stvaraju, liste čekanja su sve duže, a ishodi liječenja nisu bolji, prema tome to jasno pokazuje da aktualni ministar ne raspolaže racionalno i učinkovito sredstvima koja su mu na raspolaganju. Da li ste vi njemu uopće dali konkretan zadatak da što u skorijem periodu vidimo da nova sredstva koja se ulažu u HZZO budu popraćena i

imali dva puta, dva puta ste imali i vi zajedno sa nekim drugim inicijative za izglasavanje nepovjerenja ministru, pa smo tada cjelovito raspravljali o zdravstvenom sustavu. doprinosa za zdravstveno osiguranje, on je planiran sada za više od 2 milijarde kuna, više od 2 milijarde kuna dodatnih sredstava za zdravstvo, na svim akterima u sustavu je da racionaliziraju svoje troškove, dio toga se učinio funkcionalnim spajanjima, objedinjavanjem javne nabave, postoji prostora za još, al ono što jest činjenica da usluge zdravstvene, kako u Hrvatskoj, tako i druge, nažalost, u cjenovnom smislu rastu. Vi to kao liječnik jako dobro znate, prema tome, radit ćemo na tome, ali sredstva koja smo osigurali su dostatna za funkcioniranje HZZO-a. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala poštovani premijeru. Ja ću biti ovako, dosta blag jer vidim da ste jako nervozni, imate puno problema pa ne bih htio vas dodatno nervirati, vidim da ste jutros i pobjegli iz sabornice, niste mogli slušati izlaganje kolege Bulja. Ja ću postaviti samo jedno Znači bilo je planirano 150 tisuća korisnika dječjeg doplatka i ta brojka je promašena za 10 puta i pojavilo se u proračunu novih 250 milijuna kuna. Što se vi s tim novcem napravili? Išli ste u političku trgovinu s Milanom Bandićem, išli ste kupovati APIS, ne znam čemu, a s druge strane niste ta sredstva iskoristili ili za rasterećenje poduzetnika ili za proširenje prava kod dječjeg doplatka, npr. za demografske mjere ili za ulaganje, npr. u obrazovanje i razvoj. Pa evo, molim odgovor zašto je to tako ili jednostavno to tako mora biti? **Jandroković, Hvala lijepo. Ja sam očekivao da će zastupnik Maras potegnuti pitanje APIS-a, ali dobro da i vi pitate zastupniče Grmoja pa ću vam sad pročitati nešto što je jako dobro za kolege iz SDP-a naročito ove koji koriste saborsku govornicu za gradske teme. Odluka o pokretanju postupka kupnje poslovnog udjela u društvu Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. Zagreb, tj. APIS. Datum 29. svibnja 2014. g., potpis predsjednik Vlade Zoran Milanović pa poručite, vidim da danas nema moga prijatelja g. Marasa da shvati da se ne radi o nikakvoj trgovini, nikakvom dealu nego o Odluci Vlade RH čiji su neki članovi ovdje sada u lijevom dijelu sabornice, da je riječ o provedbi dogovora iz 2014. zbog objedinjavanja vlasništva. A što se tiče ovoga što ste rekli, ta su sredstva

za Spinalni centar u Varaždinskim Toplicama osigurano je 85 milijuna kuna europskih sredstava i da bi se mogao raspisati natječaj nedostaje 18,5 milijuna kuna. Spinalni centar je nacionalni centar ključan kako bi se na jednom mjestu kvalitetno zbrinjavale sve osobe, najčešće se radi o mladim osobama koje imaju ozljedu kralješnice i koje trebaju primarno zbrinjavanje sa osposobljavanje za kakav-takav samostalan život i za rehabilitaciju onih koji su ozlijeđeni. Na Odboru za zdravstvo jučer sam pokušala dobiti konsenzus svih članova odbora, nažalost, zastupnici iz HDZ-a su glasali protiv Zaključka odbora da preporučamo da se unutar vašeg proračuna nađu ta sredstva kako bi se natječaj mogao raspisati. Ja apeliram na vas .../Upadica: Hvala vam./... da unutar ovog proračuna nađete ta sredstva .../Upadica: Hvala vam./... jer je to bitno za sve, bez obzira na stanke. Hvala. Hvala lijepo zastupnice Strenja Linić. Što se tiče Spinalnog centra u Varaždinskim Toplicama, upoznat sam sa tom temom, bio sam u Varaždinskim Toplicama, razgovarao sa ravnateljem, upoznala me o tome i naša zastupnica Ljubica Lukačić, dakle imamo jedan sustavni problem gdje imamo europska sredstva i imamo dio koji daje država i imamo u mnogim situacijama povećane troškove za te projekte koje onda jedinice lokalne i područne samouprave, a ovdje nije riječ o državnoj instituciji nego instituciji na razini Varaždinske županije ima poteškoća da sufinancira. Slična tema je bila jučer sa bolnicom u Bjelovaru. Dakle, ono što mi sada nastojimo, da napravimo neko sustavno rješenje kako omogućiti tim jedinicama da im financijski pomognemo da realiziraju projekte za koje nemaju dovoljno kapaciteta. To nije samo Varaždinske Toplice, to je bolnica Bjelovar, a takvih će biti još .../Upadica: Hvala vam./... no evo učinit ćemo sve da taj projekt ide .../Upadica: Hvala./... i da riješimo. To nije tako veliki iznos, to je svega 20 milijuna kuna. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Imamo sada povredu Poslovnika od strane kolege Marasa, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče. Premijer Plenković je povrijedio čl. 238. Poslovnika spominjući neke odluke iz Vlade iz 2014. g. koje nemaju nikakve veze. Nemojte otići premijeru, ali bilo bi dobro da ovo čujete, možda bi vam pomoglo u kvalitetnijem obnašanju vaše vlasti

Kolega Maras, ne možete govoriti jer je isteklo vrijeme, niste iskoristili povredu Poslovnika. Pa tražili ste i stanku. Već ste ju tražili kako bi javnost znala, tražili ste već stanku. Izvolite, dakle nije ovo ništa novo. Dvije minute imate sada. ovdje ceremon, meštar od procedure koji onemogućava raspravu u HS-u i pokušava zaštiti premijera Plenkovića od legitimnih pitanja i mi se moramo jednostavno u klubu konzultirati oko nevjerojatne korupcijske afere, a to je kupovina gradonačelnika Bandića i njegovih ruku za 280 milijuna kuna. Znači profesore, obrazovne djelatnike, g. Plenković, niste bili u stanju platiti onako kako oni traže, jučer su se ljudi morali ovdje okupiti u nevjerojatnom broju. učitelja iz cijele Hrvatske vam je došlo pod prozor. Samo zbog vas će kaprica i bahatost. Znači mogli ste im omogućiti ono što zaslužuju, a to su koeficijenti koje su tražili, a ne da potrošite više novca i da na kraju ne riješite problem. Ali za Bandića nije bio problem dati 280 milijuna kuna da bi ove rukice, doduše ovdje ih baš i nema, ne vidim di su žetončići. Žetončići dođu samo kada se glasa, To košta hrvatske građane 280 milijuna kuna i oni to moraju znati. To nema veze sa odlukom 2014. godine. Pa gledajte čak i vaši zastupnici ne vjeruju to što radite, pogledajte koliko malo HDZ-ovaca danas ovdje ima. Došli su vam dati veliku podršku, veliku podršku su vam došli dati, pola vašeg kluba ovdje nema, tako da sa te strane nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. Dali ste Bandiću 280 milijuna kuna iz proračuna da bi ljudi glasali i da bi vi ostali još godinu dana u fotelji, to je jedina i čitava istina. evo da se zna. Možda nekome od tih žetončića proradi savjest, mada čisto sumnjam. Evo trebamo stanku da bismo se oko tog konzultirali. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kako bi se klub SDP-a konzultirao oko odluke Vlade iz 2014. godine o dogovoru sa gradom Zagrebom o kupovini udjela u Apis-u, ja ću vam sada dati priliku da se oko toga konzultirate. Nastavljamo u 11,05

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, imali smo povredu Poslovnika kolege Grmoje i ako se ne varam, kolege Marasa. Izvolite, kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče, ja moram reagirati budući da vi konstantno imate potrebu tumačiti i stanke zastupnika, davati nekakve svoje komentare, s druge strane, jako nervoznog premijera koji je od jutra krenuo sa uvredama prema zastupnicima uopće ne opominjete, ja sam svjestan kako je teška situacija u HDZ-u, da premijer ne može ništa reći Đakiću pa onda ovdje te svoje frustracije koje ima ispoljava prema zastupnicima i mislim da bi vi kao predsjedavajući trebali reagirati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolega Grmoja. Kolega Grmoja, zahvaljujem se na vašem pokušaju da objasnite da je bilo povrede Poslovnika, nije bilo povrede Poslovnika nego ste mi replicirali pa dobivate opomenu. Kolega Maras, izvolite. ne znam di ste, na Vrhovcu, jel' tako, tamo određujete ko će šta govoriti i dajete svoje sugestije drugima nego ste ovdje da vodite sjednicu i da omogućavate zastupnicima da imaju jednaki tretman. To ne radite i kršite Poslovnik non-stop.

Maras, ne razumije se./… Zbog toga što niste stali govoriti kada sam vas upozorio da je vrijeme isteklo, prešli ste preko mojeg upozorenja kao da ga nije ni bilo i ja vam … …/Upadica Maras, ne razumije Kolega Maras, sada dobivate drugu opomenu. Kolega Borić, molim vas, dobivate i drugu opomenu sada. Znači idući puta kada dobijete opomenu, nećete više moći govoriti danas. …/Upadica Kolega Maras, molim vas da mi ostavite da vodim sjednicu, pokušavam biti objektivan, pokušavam biti korektan, veliki je pritisak od strane oporbe jer želite očito ostvariti određene probitke u ovoj raspravi o proračunu ali molim vas da se sve to odvija u okviru Poslovnika. budite kreativni, budite duhoviti, budite cinični, budite kakvi god želite ali budite to u okviru Poslovnika. Ja vam nikad neću onemogućiti da kažete što želite ali vam neću isto tako dozvoliti da izlazite izvan ovog okvira koji je propisan ovom knjižicom koju smo ovdje usvojili. Ako imate nekih drugih prijedloga, možete ih uobličiti u prijedlog da se izmijeni Poslovnik, da se može raditi što god tko hoće u Saboru, da možete tražiti repliku iako možda niste uopće u prostoriju trenutku kad se traži replika, svašta se može ali to se treba unijeti u Poslovnik vas samo molim da se svi zajedno držimo Poslovnika, to je ono što je za nas najvažnije. Kolega Sladoljev, vi ste na redu, izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala g. predsjedniče. Dakle evo ja smatram dakle da je ovaj proračun odcijepljen od realnog sektora što pokazuje jedna činjenica a to je da je realni sektor kako pokazuju pokazatelji u prošloj godini povukao 100% sredstava iz EU-a, dok je državni sektor ostao uskraćen za 5 milijardi kuna. Jedna činjenica pokazuje nedavna a to je da je državna tajnica ministrice Divjak, Lidija Kralj otišla upravo zbog lošeg povlačenja iz EU, dakle plaćat ćemo penale od 7 milijuna kuna zbog loše administracije a poštovani premijeru, vi ste se pozvali ovdje na mlade ljude koji su upravo izašli i studente pa objasnite im činjenicu, oni sad više nisu ovdje, kako to da neki od tih mladih ljudi koji žele postat poduzetnik za vrijeme studiranja, gubi prava na studentska prava redovitog studenta, kakva je to poruka tim ljudima jer gube prava ako postane netko vlasnik tvrtke. **Jandroković, Hvala lijepo, zastupniče Sladoljev. Evo očito nastupi vašega kolege Grmoje i zastupnika Marasa su bili toliko inspirativni da su mladi ekonomisti otišli iz Sabora o raspravo o proračunu pa možda da njih pitate zašto su ljudi otišli. Zbog nas nisu sigurno otišli, otišli su sigurno zbog ovih koji koriste teme koje veze nemaju sa proračunom a niti sa zdravorazumskom argumentacijom nakon što dižu ruku na Vladi dok su ministri da se APIS kupi udjel od grada Zagreba. Dakle nije dobro govoriti neistinu, još govoriti na telefonu u saborskoj dvorani. Sve je to bitno i važno i to javnost mora znat i čut. Što se tiče mladih, mi smo imali u našeg programu toliko aktivnosti za mlade koji su unaprijedili njihove i za studentski rad, puno više sredstava nego prije, za uzdržavanog člana obitelji, mogućnost za poduzetnike, mogućnost za mlade i za realni sektor veća nego u mandatima Vlada prije nas. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo poštovani predsjedniče Vlade, osvrnut ću se kratko na onaj dio koji ste u obrazlaganju proračuna spominjali oko oslobađanja u sustavu poreza na dohodak protiv reći ću, protiv kojega nema nitko ništa no ako se ide već prema tome da se taj porez uopće neće u budućnosti plaćati, a vi ste ga tobožnje kompletnoga prepustili jedinicama lokalne samouprave, onda sam barem od vas očekivao da ćete već kroz ovaj proračun predstaviti neki novi model financiranja jedinica lokalne samouprave koji će barem u budućnosti osigurati njihovu održivost u domeni jedinica lokalne samouprave su recimo stvari poput predškolskog odgoja i komunalne infrastrukture a vi u ovom proračunu nudite zapravo samo jednu zakrpu od pola milijarde kuna kojom nadoknađujete ovo povećanje osobnog odbitka no već u projekcijama za 2021. g. nema nikakvih kompenzacijskih mjera

izvolite? Samo malo povreda Poslovnika. Dajte molim vas smirite se. Izvolite kolegice Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, mislim da ste vi svojim nečinjenjem povrijedili članak 232.

razumije./ … ne niste jer sam pozorno pratio, digli ste povredu Poslovnika za vrijeme izlaganja kolege VEšligaja, ne možete se vi u svojoj povredi Poslovnika referirati na prijašnja izlaganja, tako da vas molim da sjednete. Neću vam dati povredu Poslovnika jer niste u pravu. Izvolite sjesti. Javite se na vrijeme, dakle na vrijeme se javite. Ne može … /Upadica se ne razumije./ … ne, nije istina, pa nemojte molim vas da tražim snimku i da pokažemo da govorite neistine. Izvolite si sjest. Kolega Ranko Ostojić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je članak 236. koji govori o tome da nigdje ne piše u njemu kada zastupnik ili zastupnica može pitati povredu Poslovnika, ne odnosi se na točku dnevnog reda, ne odnosi se na prethodnog govornika, članak 236. Kolega Ostojić, pa vi ste dugogodišnji zastupnik pa znači vi možete dići povredu Poslovnika za nešto što se ujutro dogodilo? To nije istina, pa nemojte molim vas sada uvoditi nova pravila. Odgovor predsjednika Vlade na repliku kolege Sladoljeva. Izvolite. Kolege Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče VEšligaj. Koliko je meni poznato vi ste ujedno izabrani na lokalnoj razni u Pregradi. Piše u našim tablicama i podacima kaže ovako, Pregrada zahvaljujući našem Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave u 2018. godini porasli joj prihodi zahvaljujući ovoj Vladi za 74,3%, imali ste 8 milijuna, dobili ste još 6 milijuna samo u 2018. godini. Ja mislim da je to dobro da javnost razumije. Dakle mi smo sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave dali županijama, gradovima i općinama za sada više od 3 milijarde kuna prihoda više nego što su imali ranije. nezadovoljni kada sam na terenu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Prije povrede Poslovnika samo dozvolite mi da u ime svih nas pozdravim roditelje poginulih hrvatskih branitelja Splitsko-dalmatinske županije. Dobrodošli u Hrvatski sabor.

nije odgovorio kolegi Vešligaju koji je postavio stvarno korektno i dobro pitanje. Ima gradova koji dobivaju manje, možda grad Pregrada dobija više, ali ima gradova koji dobivaju manje. I gospodin je kolega je tražio samo odgovor na svoje pitanje, ništa drugo.

**Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade. Pa evo stalno ističete dobru apsorpciju eu fondova. Činjenica je da se ja ne mogu složiti s vama, a ne ja, nego i Europska komisija je rekla da smo na začelju kaj se tiče apsorpcije tih fondova. Ja znam da gradovi i općine sigurno mogu povući jako, jako puno novca, ja bih rekao više nego što u našoj cijelo omotnici je. Za razvoj infrastrukture, nogostupa, cesta, kanalizacije, voda, škola, vrtića mi možemo strahovito punu povući, međutim nema natječaja. Da bi to malo argumentirao reći ću vam jednu stvar, Fond za zaštitu okoliša u ovom trenutku ima milijardu i 400 milijuna kuna na računu, fond nije tu da skuplja novac nego da novac rasporedi po gradovima i općinama za energetsku učinkovitost, a to se ne čini. Ovo je molba, apel poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, dajte nam natječaja, gradovi i općine vape za novcima. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Zastupniče Prelec, neću sada ponavljati ponovo sve ovo što radimo na boljoj apsorpciji, vodite računa mi smo u članstvu 6,5 godina, ja stalno govorim trebat će nam dva višegodišnja financijska okvira, dakle dva puta po sedam godina europskoga proračuna da se i lokalna razina i državna razina i privatni sektor uhodaju u apsorpciji pa će oni postoci koje sada komparirate s onima koji su u članstvu recimo 50, 60 godina izgledati brži, bolji i učinkovitiji. To je jedan proces koji traje. Međutim, već sada se osjeća u ovoj godini mandata u godini koja dolazi puno veća učinkovitost. Što se tiče fonda za sufinanciranje u Ministarstvu regionalnog razvoja, mislim da smo predvidjeli 200 milijuna ove godine. Mi nalazimo načine da pokušamo pomoći pa evo i ovaj primjer spinalnoga centra i izvan tih okvira kada god možemo i to ćemo i dalje činiti i raspisivati natječaj i poticati vas da predlažete projekte koje će pridonijeti ravnomjernom regionalnom razvoju Hrvatske. Hvala predsjedniče Sabora. Poštovani premijeru. U zadnje tri godine koje ste vi u ovoj Vladi ste napravili dosta, stabilizirali ste proračun, gospodarstvo raste za 3,1%, investicije privatne rastu u državi, vraća se povjerenje državi, gospodarstvo rasterećujete što se dobro vidi kroz nekakve stvari koje mi privrednici i obrtnici vidimo. Digli ste s 3.000 na 7.000 neoporezivog dijela, … godina 14.000, sa 3 milijuna na 7 milijuna što obrtnici jako dobro tko tko bavi se tim poslom znaju o čemu se priča. Ja imam pravo da kažem da je to jedan, veliki pomoć obrtnicima i poduzetnicima, naravno nije se sve rasteretilo to je vrijeme koje će doći i ja se nadam da ovaj smjer koji vi vodite u odnosu na ove sve prigovore mislim da nisu u pravi i da je to u redu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Želite li odgovor? **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala predsjedniče sabora. Gospodine premijeru iz proračuna je vidljivo da proračunski rashodi rastu i to rastu po stopi višoj od rasta bruto društvenog proizvoda. Na taj način si uskraćujete prostor za ozbiljnije potpore gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta, porezna rasterećenja, a pitanje je zašto je onda tu i primjer je toga drvna industrija je zapostavljena. U proračun za 2019. bila je planirana za potpore projektima drvne industrije 80 miliona kuna, a u proračunu za 2020. samo milion kuna. Pa onda nemojte niti tih milion kuna, to je sramotno. drugo pitanje pomogli ste Croatia Airlines, važan je nacionalni avio prijevoznik, brođani očekuju da pomognete i radnicima Đure Đakovića da dobiju plaće jer svega 6 miliona kuna treba za bruto plaće 600 zaposlenih tamo i plus toga nađite ili strateškog partnera ili ga dokapitalizirajte sa isto 200 miliona kuna kao i Croatia Airlines. Evo, hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa. Zastupniče Vlaović što se tiče Đure Đakovića ja sam siguran da vi kao zastupnik iz Brodsko-posavske županije pamtite jamstvo Vlade iz prošle godine. Jel točno? Koliko je bilo 80 miliona. Temeljem toga jamstva su bile isplaćivane plaće radnicima. Mi u ovom trenutku radimo na ovoj plaći za mjesec rujan i to će biti realizirano, ono što u ovom trenutku činimo radimo na pronalasku višegodišnje održivosti poslovanja Đure Đakovića, višegodišnje održivosti. I to nije plan bez konkretnoga, nego vrlo konkretnih projekata koje oni mogu i trebaju realizirati. Što se Croatia Airlines vi znate da je taj proces dokapitalizacije nešto što traje zadnjih nekoliko godina. Sutra će u Hrvatsku doći 20 milijunti turist, …/Upadica: Hvala vam lijepa./… ja mislim da ne možemo imat turizam tako jak bez da nemamo nacionalnog avio prijevoznika. Idemo sada na repliku broj 15 kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade moja replika se odnosi i voljela bih dobiti vaš odgovor kako ćete se suočiti sa slijedećim izazovom. Dakle, ovaj proračun pokazuje činjenicu da raste osobna potrošnja, pokazuje i činjenicu da raste uvoz i da osobna potrošnja nije izazvala i rast našega gospodarstva. otprilike na razine 2008. godine, a proračun kad usporedimo i s proračunom iz 2008. godine on je veći 20 milijardi. Prema tome, onaj odgovor koji bi predsjednik Vlade trebao dati, što to ćemo činiti vezano uz gospodarstvo zapravo da potaknemo gospodarstvo jer gospodarstvo je to koje nije osjetilo povećanje osobne potrošnje, pa vas lijepo molim odgovor u tom smislu. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa zastupnice Mrak Taritaš vidim da i vi plivate na ovome tonu i tezi u usporedbi 2008. i 2019. Gdje smo od te situacije danas? Gdje je Hrvatska od 2008. danas u 2019. kao članica EU? Pogledajte malo strukturu proračuna pa pogledajte ono čega nije bilo u proračunu tada. 18,4 milijarde Europskih fondova u ovom proračunu, dosta lagano za izbrojit. Sjetite se koliko je bilo tada. Dakle naš položaj za razliku od ondašnjeg, prije one krize nije isti, nije isti, pa ne bi bilo investicijskog kreditnog rejtinga da smo mi pijani milijarderi, ne bi ga bilo. Ne bi bilo rasta plaća, ne bi, ni rasta gospodarstva od 3,1 prvih 6 mjeseci, ne bi toga bilo, možete se truditi, crtati crnovu sliku, najtamniju, najsiviju sliku ali ona jednostavno nije takva. Trebamo još puno radit, ali nije tako crna kako ste vi pročitali …/Upadica: Hvala./… a gospodarstvo treba se bavit proizvodnjom i izvozom, ne može Vlada sve. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade jučer su tijekom rebalansa posebno apostrofirane negativne dvije odluke ove Vlade o kojima se pričalo. Prva je bila vezana za povećanje osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna jer kao time uskraćujete sredstva jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave, a druga odluka je bila vezana za umanjenje obaveza poreza na dohodak mladim ljudima do 25 godina 100% odnosno 50% mladim ljudima do 30 godine. Meni osobno je to kontradiktorno. S jedne strane oporba i uvažene oporbene kolege liju suze na odlascima mladih ljudi iz RH, a sada kada se donosi takva mjera za umanjenje ovog obaveze poreza na dohodak 100% do 25 godine odnosno 50% do 30 godine to im je problematično i kažu da je to diskriminatorno i da će dati na ocjenu ustavnosti. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Babić, što se tiče ove prve mjere koja se odnosi na ovaj osobni odbitak sa 3.800 na 4.000 u govoru sam spomenuo idemo sa 2.600 na 4.000 u mandatu Vlade, dakle nije to samo ovo povećanje u ovom valu porezne reforme nego sve zajedno. Taj će prihod biti kompenziran iz sredstava državnog proračuna jedinicama lokalne i područne samouprave u iznosu od 507 milijuna kuna, Što se tiče puna usta demografije, puna usta naricanja za odlascima i korištenjem mogućnosti slobode kretanja i kada damo mjeru koja ide za tim da mladi ljudi imaju veće prihode kad uđu na tržište rada ovi do 25 i ovi od 26 do 30, sad ćemo ići ustavnim tužbama zbog diskriminacije. U redu, neka ide pa nek se zna, tko hoće dati mladima više prihoda tko neće to će isto mladi birači …/Upadica: Hvala. Kolega Vešligaj, sad ste vi digli povredu Poslovnika, izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Pa evo, poštovani predsjedniče HS, povrijeđen je čl. 238., smatram da je premijer u svojem obraćanju, kad je pričao i nije govorio o temi, prvo znači nije meni odgovorio kada sam imao svoje izlaganje, dakle radi se o tome znači da nije govorena istina jer ja sam imao konkretno pitanje za 2021.g. gdje nemate nikakvih kompenzacijskih mjera i samo još jedan odgovor oko grada Pregrade,

Dvije opomene ste dobili i vrlo ne fer i ne korektno, dakle iskoristili ste povredu Poslovnika i replicirali i kada sam vas zamolio, kada je vrijeme isteklo, odbili ste stati nakon što je isteklo vrijeme, nije fer jednostavno,

Izvolite kolega Klisović.

danas ste nam govorili o uspješnosti vaše Vlade u privlačenju odnosno povlačenju novaca iz Europskih fondova, pa vas molim da u tom kontekstu nam objasnite izjavu gđe. Ivane Maletić, dakle hrvatske revizorice u Europskom revizorskom sudu dane ovdje u HS koja je kazala da u 2018.g. RH je zadnja po isplaćenim sredstvima iz Europskih fondova, zadnja, kategorija zadnja sigurno nije kategorija uspješnosti, dakle ne govorimo o predzadnjoj, zadnjoj i to u kojoj kategoriji, isplaćenih sredstava, ne ugovorenih, isplaćenih sredstava, a a to su ona sredstva koja se jedino broje jer su to ona sredstva koja građani stvarno vide da se troše za namjene koje njima koriste. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej I zadnja replika poštovane kolegice Maksimčuk, izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče HS. Poštovani premijeru, vi ste se u predstavljaju proračuna za 2020.g. posebno apostrofirali na naknadu za roditeljski dopust koja će iznositi 5.600,00 kn u drugih 6. mjeseci. No vjerojatno zbog kakvoće vremena niste napomenuli, ali ovdje jasno i glasno treba reći da su u proračunu za 2020.g. osigurana veća sredstva za osobne invalidnine i doplatak za pomoć i njegu koje nisu povećavanje zadnjih 2 do 3.g. i to su zasigurno mjere o kojima jasno i glasno moramo progovoriti. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa zastupnice Maksimčuk. Dio naše politike, pa i našeg izbornog programa je bio politika uključivosti osoba s invaliditetom u sve aspekte života i društva u RH, zato ovo što radimo, a zahvaljujem tu posebno i zastupnici Lukačić, svim udrugama osoba s invaliditetom s kojima vodimo stalan i kontinuirani dijalog i koji nam pomažu u tome da izdvajamo sve i više sredstava, a mi smo za osobne invalidnine u 2020.g. predvidjeli 70 milijuna kuna više i to je kontinuitet naše politike. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada prelazimo na replike koje su upućene potpredsjedniku Vlade i ministru financija, prvi je na redu kolega Kovač, izvolite. Zahvaljujem poštovanom premijeru. Poštovani ministre, pa evo konkretno jedno pitanje znači konačno nakon 3.g. moljenja ovdje u HS Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec je ušao u državni proračun i zahvaljujem na tome, pitanje je znači, 2 milijuna su predviđena, inicijalna sredstva za iduću godinu, no nema ga u projekcijama za 2021. i 2022. kao što je dom, Centar u Slavonskom Brodu, pa me zanima zbog čega kad je dogovoreno i prošli tjedan na sastanku s ministrima, resornim ministrima koji su zaduženi za financiranje i izradu tog doma da bi se on izgradio u naredne dvije godine. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče, evo ja ću samo reći dakle, mislim da sam i javno o tome govorio, bit će prilike i u utorak ćemo više pričati o tome kad bude oko poreza, pokušali smo opet iznać neko sustavnije rješenje, ali na kraju kada sve skupa zbrojite i oduzmete ovo je u datim okolnostima najbolje rješenje da se kompenzacija kompenzacija vrši izravno. Za 2021. i '22. vidjet ćemo kako će se stvari razvijat tijekom 2020. i ako, a bit će, pretpostavljamo potreba, onda će se vjerojatno opet na ovaj isti način kroz Zakon o izvršavanju državnog proračuna regulirat, kad vidimo i kad svedemo sve stvari na nulu, ali kao što imamo od samog početka, dakle praktički jedina mjera koja će ostati na neki način nepokrivena kompenzacijama je ova, kolokvijalno rečeno, mjera za mlade koja ide samo mladima, a s druge strane neće biti kompenzacijskih mjera za jedinice lokalne i područne samouprave, međutim s druge strane kao i prethodna tema Zakon o financiranju ipak uobličava cijelu priču. Hvala. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Poštovani premijeru, poštovani ministre, kada ste preuzeli vlast rashodi vašeg proračuna su bili 120 milijardi kuna, sada su 150 milijardi kuna, povećali ste rashode u 3.g. 30 milijardi kuna, to je 25%, jesu li se povećale naše plaće za 25%? Nisu. Jel se standard povećao za 25%? Nije. Jeste li smanjili dugove za 25%? Niste. Jeste poboljšali kvalitetu državnih institucija toliko? Niste. Vi vladate na dug, i dalje to nastavljate. Javni dug ste povećali kad ste krenuli sa 284, danas sa 300 milijardi kuna. Vanjski dug sa 42 na 43,5 milijardi eura. Nemojte nas više obmanjivati, svi dugovi rastu, povećavate rashode a kod svoje kuće sigurno ne radite na način da planirate prvo rashode nego prihode. Prvo znači, manite se te politike jer vaše povećanje rashoda znači povećanje poreza nama građanima. To je to. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo, probat ću isto ovako u ovih minutu odgovorit na sve ovo ili većinu što ste spomenuli. Dakle povećanje rashodne strane proračuna ovih godina, dakle znate i sami, najvećim djelom je kod ove komponente koja se tiče europskih fondova koji su na ukupni rezultat praktički neutralni. S druge pak strane, godinu za godinom povećanje proračuna iz općih izvora je svake godine ispod 2%, evo uz iznimku za 2020. obzirom na povećanje i… **Jandroković, Gordan vi .../Govornik se ne razumije./... dođete ovdje i vičete, on sad ne može govoriti, ja vas molim da sjednete na svoje mjesto. Kolega Maras, izvolite sjednite na svoje mjesto. Neće vas nitko nositi van, preteški ste pa se neću ljudima sad raditi muku, dajte molim vas si sjednite na svoje mjesto. **Maras, Gordan (SDP)** Jako ste smiješni, ne, baš ste smiješni, odite objasnite ljudima kako im je krasno.

Ja bih sad vam izrekao

Sada molim stražu, stanku i molim da straža udalji kolegu Marasa iz sabornice. Nećemo onda raditi stanku budući da je kolega Maras sam otišao pa bih sada molio da nastavi ministar, izvolite. **Marić, Zdravko** Evo nastavit ću. Dakle, što se tiče javnog duga, ne za 25, za preko 30% su smanjeni rashodi za kamate. Maloprije ste isto čuli sa 12 milijardi kuna koliko su iznosile kao razumije se./… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Lovrinović, kolega Lovrinović, kolega Lovrinović, pa dobro što je vama danas? Pa ja bi vas zaista molio da se pristojno, pa kako možemo … …/Upadica Lovrinović, ne razumije se./… Pa neću ja vas izbacivati ali kako možemo normalno raditi ako se ovako nepristojno ponašate, pa vi ste sveučilišni profesor. Pa jesam i ja vas molim i apeliram da se držimo Poslovnika Hrvatskog sabora a Poslovnik Hrvatskog sabora ne predviđa da vi urlate iz klupe dok govori ministar financija. Pa je ne znam kako da vam lijepo objasnim, molim vas, kumim vas, vi ne želite, onda moram davati opomene. To je ono što moram činiti da bi zaštitio rad u ovoj sabornici, pa dajte molim vas da se ponašamo kao kulturni, pristojni ljudi, kao kolege koji zajedno ovdje rade. (Promijenimo Hrvatsku)** G. predsjedniče, tražim da se ispričate jer ste povrijedili čl. 238. i moj govor ste nazvali urlanjem, ja tražim pristojno da se ispričate. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, ja vas molim stanku u trajanju od 10 min u ime kluba GLAS-a. Tema današnja je proračuna, mi želimo raspravljati o proračunu, želimo govoriti o proračunu a pretvorilo u sve samo ne u to s tim što za akciju vam uvijek treba i reakcija. Dakle ako krenu, ako premijer je krenuo na način na koji je vrijeđao zastupnike, rekao o tome što misli o pojedinim zastupnicima, nije ovo sve zajedno čudno ali nije dobro, jednostavno nije dobro. Sliku koju mi pokažemo, pokazujemo sliku da se mir raspravljamo, da je pitanje koji je bahatiji, ko je bezobrazniji, to nije slika koju mi želimo da bude ni da ide u javnost, mi u klubu GLAS-a želimo raspravljati o proračunu, želimo raspravljati o onom što se u tom proračunu nalazi, želimo raspravljati o tome u kojem djelu je on razvojni, socijalni kao što ga uvijek i i prikazujemo i zbog toga vas molim stanku u trajanju od 10 minuta da se malo strasti smire i da se vratimo na temu koja je tema današnje rasprave, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa, odobravam stanku. Slažem se s vašim ocjenama međutim molim vas da shvatite moju poziciju, prema Vladi, prema premijeru upućene su isto tako vrlo oštre riječi, ponekad i uvredljive i ja nikoga od vas nisam upozorio da ste prešli crtu kada ste se obraćali predsjedniku Vlade. Na jednak način, ostavio sam i njemu prostor da odgovori kako god želi. Građani će procijeniti da li je to bilo preneugodno, bahato ili kako ste vi već to ocijenili. Dakle ja stalno apeliram i na zastupnike i Vladajuće i oporbe, da budu korektni i da se poštuju. To se ne događa, u prvom redu između nas zastupnika. Obraćate se na jednaki način, ne svi ali jedan dio i prema Vladi. A normalno da Vlada onda odgovori na isto tako neugodan način. Tako ako ćemo se, ja se zalažem za to da se pristojno i korektno razgovaramo ali ne mogu utjecati na jedan zastupnika koji tako ne želi nego želi namjerno skretati pozornost na sebe bezobraštinom i uvredama. I pozivam sada još jednom sve da se strasti smire i da raspravljamo o najvažnijem dokumentu za 2020. g. a to je proračun. Dajem sada stanku do 11 sati i 50 minuta.